**Petrov, Božo (MOST)** Slijedeća točka na dnevnom redu je: - Konačni Prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njenih država članica, s jedne strane i Republike Kube, s druge strane,

Temeljem navedenog članka 207. a Poslovnika propisano je da se zakoni kojima se u skladu sa ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Gđa. Andreja Metelko Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, izvolite. Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici, pred nama je Konačni Prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njenih država članica, s jedne strane i Republike Kube, s druge i dopustite mi da vam predstavim ovaj prijedlog i istaknem glavne razloge koje smo bili rukovođeni u njegovom predlaganju. predlaganju. EU je sklopila taj sporazum 12. prosinca 2016. g. i taj sporazum izraz jedne političke želje EU-a i njezinih država članica i Republike Kube za napretkom u odnosima kao i za jačanjem, produbljivanjem i postavljanjem određenog institucionalnog okvira za naše međusobne odnose. Velik broj država članica članica EU-a već je ratificirao, prihvatio ovaj sporazum a isto svoju suglasnost je dao i Europski parlament. Sporazum je prvi dvostrani sporazum između EU-a i njezinih država članica s jedne strane i Republike Kube s druge i njime se stabilan okvir za za odnos između EU-a i država članica i Republike Kube te stvara se određena platforma za bližu suradnju i dijalog u nizu političkih i gospodarskih pitanja. Ovaj sporazum ustvari sada će zamijeniti onaj ad hoc dijalog dakle koji nije imao neki unaprijed utvrđeni dogovoren politički i pravni okvir i usmjerit će do sada našu suradnju u okvirima predviđenim sporazumom. Uz jačanje političkog dijaloga, sam cilj sporazuma je i produbljivanje bilateralne suradnje, razvijanje zajedničkog djelovanja u multilateralnim forumima ustvari usmjeruje odnose na podršku tranzicijskim procesima i modernizaciji kubanskog gospodarstva i društva i to kroz dijalog i suradnju s ciljem postizanja ciljeva održivog razvoja, demokracije, ljudskih prava i iznalaženja rješenja za zajedničke globalne izazove. Sporazum se temelji na tri stupa, političkom dijalogu, suradnju i dijalogu u sektorskoj politici te trgovine i trgovinskoj suradnji. U posebnom djelu institucionalne i završne odredbe, sam sporazum utvrđuje i osnivanje zajedničkog vijeća i zajedničkog odbora, on ujedno sadrži odredbe o obvezi ispunjavanja obveza kao i mjere i postupke koje treba poduzeti ukoliko bi jedna od potpisnica stranka tog sporazuma ga kršila. Sporazum standardne elemente, oni koji su inače ključni za EU i za njezine države članice pa tako sadrži klauzulu o ljudskim pravima, klauzulu o neširenju naoružanja i čije kršenje čak može prouzročiti i suspenziju samog sporazuma. Za sporazum nije potrebno predvidjeti neka posebna financijska sredstva u hrvatskom državnom proračunu. Sporazum će stupiti na snagu kada ga ratificiraju sve države članice i Europski parlament a jednako kao i sama Republika Kuba u ovom trenutku već se privremeno primjenjuju njegove odredbe koje se tiču pitanja koja su u izravnoj nadležnosti EU-a tako da su oni sad već u privremenoj primjeni. Uvažene zastupnice i zastupnici, prijedlog ovog sporazuma prošao je i raspravu u Odboru za vanjsku politiku, Odboru za zakonodavstvo i oni su ga također podržali te stoga vas sve pozivam da date podršku, izglasate ovaj prijedlog zakona o potvrđivanju jer time će stvoriti formalno pravne pretpostavke za stupanje tog sporazuma na snagu jer za njegovo stupanje na snagu potrebna je i vaša suglasnost odnosno formalna suglasnost RH. Zahvaljujem.

evo dugo se pregovaralo o ovom sporazumu i jedan od ključnih problema je bio što kubanska strana nije htjela prihvatiti baš to posebno poglavlje o demokraciji i o ljudskim pravima. Kada je kubanska strana na to pristala, onda su se evo stvorile pretpostavke da se ovo potpiše. Nažalost, Kuba je i danas jedna diktatura, još je daleko od od demokracije međutim dobro je da se podrži ipak put koji bi mogao dovesti do toga i u tom kontekstu mislim da je dobro da se sporazum potpisao i da Hrvatski sabor i ratificira. Odgovor na repliku. koje kažu uz obvezu poštivanja ljudskih prava, tako razvijanje i civilnog društva kao jedne važne sastavnice demokratizacije društva, i smatramo stvarno da ovakvim Sporazumom će se potaknuti i takvi demokratski procesi u Republici Kubi. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelj Odbora uzeti riječi? Ako ne, onda otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a prijavio se za sudjelovanje u raspravi, u njihovo ime govorit će zastupnik Miro Kovač. Hvala lijepo uvaženi gospodine predsjedatelju, poštovane kolegice i kolege. Neću dugo govoriti u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice, nema potrebe za tim, Sporazum o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinim članica s jedne strane i Republike Kube s druge strane, je dobar primjer kako Hrvatska u okviru Europske unije može djelovati na svoju korist, ali i na korist same Europske unije. Čuli smo već da osim političkog dijaloga je pokriveno i pitanje ljudskim prava, to je vrlo važno kada govorimo o Hrvatskoj, ali i o Europskoj uniji, da inzistiramo na vrijednostima, na vrijednosnom sustavu. Na Kubi na tom planu ima još puno problema, ono što je bitno je da je Kuba pristala i taj dio uvrstiti u Sporazum između Europske unije i njezinih država članica i same Kube. Naravno da je obuhvaćeno i pitanje gospodarske suradnje, jer Republika Hrvatska na tom planu ima naravno interesa, ja sam malo pogledao i brojeve za 2017. godinu, imali smo gospodarsku suradnju od nekih 190 milijuna kuna, razmijene između Hrvatske i Kube, tu negdje oko 25,5 milijuna EUR-a, mi smo tu u deficitu, bilo je konkretno, izvoz je iznosio 18,9 milijuna kuna, a uvoz 172 milijuna kuna. Slijedom svega rečenoga, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava ratifikaciju, potvrđivanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske

Hvala lijepa podpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovana državna tajnice. Mi danas govorimo o jednom od najvažnijih međunarodnih, međunarodnog problema, a to su odnosi sa državom Kubom, i šteta je da nismo o tome govorili i prije, evo vidimo čak i da je nakon što je ugovor potpisan 2016.-te, tri godine je trebalo da uopće taj ugovor dođe na ratifikaciju u Hrvatski Sabor. Problemi sa Kubom počeli su davno, još u 19. stoljeću, kada su SAD proglasile tako zvanu Monroeva-u doktrinu koja dopušta Sjedinjenim američkim državama da se, doslovce citiram, „ponašaju kao međunarodna policija, prema onim zemljama koje se ponašaju necivilizirano“, ma što god to značilo, a u prijevodu je to dovelo do toga da su SAD, zemlje Srednje i Južne Amerike shvatila kao svoje interesno područje, kao svoj izvor sirovina u kojemu nitko ne smije imati utjecaja osim dakle I onda je takva politika dovela do stvaranja brojnih diktatura, ili ako želite drugi naziv banana republika, u kojem je najbitnije od svega bilo da je instalirana Vlada koja slijepo i bezuvjetno podržava Sjedinjene američke države. Ta, između ostaloga politika je provođena načelom neprijatelj moga neprijatelj, moj je prijatelj, i prema tome SAD nisu imale nikakvih problema s time da u pojedinim Latinsko američkim državama postave na vlast čak i fašističke diktatora, samo ako su, dakle oni bili poslušni. Što se tiče Kuba, ona je došla pod još jači udar početkom 20.-og stoljeća, jer su SAD proglasile tako zvani Amandman Platt, koji je doslovce Kubu napravio protektoratom SAD-a, gdje su Amerikanci preuzeli potpunu kontrolu, ne samo vanjske, nego i unutrašnje politike Kube, i čak je u nekoliko navrata Kuba bila doslovce okupirana od strane američke vojske. Takvo ponašanje izazvalo je veliki otpor Kubanaca koji je rezultirao čuvenom Revolucijom iz 1957. godine protiv diktatora Fulgencio-a Batiste, i ta Revolucija u svojemu početku nije bila komunistička, ali je vremenom postala komunistička. Naime, kad je Fidel Castro 1959. godine osvojio vlast na Kubi, SAD su organizirale nekoliko intervencija protiv Kube, najpoznatija je vojna intervencija u Zaljevu svinja gdje su, dakle, agresori bili poraženi, i onda je Fidel Castro htio-ne htio mor'o se okrenut SSSR-u, pa tražiti njihovu zaštitu. Taj sukob je zamalo doveo do Trećega svjetskoga rata, u konačnici je vjerojatno uzrokovao i ubojstvo predsjednika Kennedyja , pad Hruščova ali ono što je najbitnije od svega Fidel Castro je ostao na vlasti sve do svoje smrti a Kuba je još i dan danas socijalistička ili komunistička zemlja kako je komu drago. Kuba u svakom slučaju predstavlja najteži vanjskopolitički poraz SAD-a u 20.-tom stoljeću i oni su uložili apsolutno svaki napor da sruše vlast na Kubi, potrošili su milijarde dolara, znači uveli tu trgovinski embargo koji je na snazi sve do dan danas, ubijali su kubanske političare, gdje su god mogli. Između ostaloga najpoznatije ubojstvo Fidelove desne ruke Che Guevara u Boliviji 1967. godine, bez suda što je vrlo bitno naglasiti, bez suda, sada tu pričamo o nekim ljudskim pravima a Che Guevara je ubijen kada je bio ranjen, ne naoružan, zavezan i bez suda, naravno po nalogu direktno predsjednika tadašnjega SAD-a. To ubojstvo između ostalog je izazvalo ona čuvena događanja 1968. godine i na neki način se SAD-u vratilo kao kao bumerang. Bez obzira na sve, znači kubanska revolucija nije bila slomljena nego je štoviše čak stekla poštovanje među mnogim građanima svijeta i što je najbitnije tamo gdje bi se ljudi najmanje nadali, npr. Kubu je posjetio i Papa Ivan Pavao II., Papa Benedikt, bivši američki predsjednik Jimmy Carter, čuveni francuski filozof Jean-Paul Sartre. A zanimljivo je primijetiti da čak ni Francisco Franco kojega su Kubanci danonoćno medijski napadali i doslovce mrzili nikada nije htio prekinuti diplomatske odnose sa Kubom iz jednostavnog razloga zato što su svi ti ljudi cijenili herojstvo, herojstvo Kube i na neki način zbog toga ipak ih i poštovali. Kad dolje pričamo o tom problemu ljudskih prava, to je vrlo licemjerno ustvari, vrlo licemjerno govoriti iz razloga jer same Sjedinjene Američke Države itekako krše ljudska prava i to često još još gore nego Kuba, ustvari daleko gore. Evo imamo recimo npr. da je pravomoćno osuđeni atentator na kubanske civile Luis Posada Carriles koji je bio zatvoren u Panami, na pritisak SAD-a morao je biti oslobođen, prebačen je u SAD i tamo danas slobodno živi. Isti taj SAD koji je optuživao ne znam Kubu za terorizam je recimo naoružavao Isil, naoružavao je Al Kaidu, znamo za aferu „Irangate“ gdje je direktno Američka vlada financirala Iran Iran a navodno je govorila da se bori protiv Irana. Vrlo je zanimljivo recimo da imamo izvješća različitih međunarodnih udruga o strašnom stanju ljudskih prava u Kolumbiji. Npr. samo u razdoblju .../Govornik se ne razumije./... Kolumbijska Vlada je likvidirala 3 članova opozicije među kojima brojne između ostaloga lidere i političkih stranaka i sindikata i boraca za ljudska prava ali to nikada SAD nije spriječilo da osudi režim u Kolumbiji nego je štoviše tom režimu u Kolumbiji uporno davala kredite i svu međunarodnu potporu a samo isključivo zato što su bili poslušni. Između ostaloga, kada govorimo o tim ljudskim pravima, upravo je predsjednik George Bush odlikovao Felixa Gonzalesa, ubojicu Che Guevare 2008. godine za kojeg podsjećam je ubijen bez suda. Također u SAD-u nije moguće objaviti bilo kakvu pozitivnu vijest o stanju na Kubi a mogla bi se pa je tako recimo ugledna televizijska kuća HBO zabranila dokumentarni film Olivera Stona o Fidelu Castru. Isti taj SAD koji sada poteže pitanje ljudskih prava na Kubi je, baš na Kubi, znači na teritoriju koji su SAD okupirale formirao zatvor Guantanamo koji je najgori zatvor na svijetu, gdje se strahovito krše ljudska prava i onda se oni dakle, oni postavljaju Kubi uvjet da ona mora poštivati ljudska prava je i Crveni križ i brojna narodna asocijacija i što je najbitnije sami čuvari zatvora su potvrdili da zatvor u Guantanamu nije ništa drugo nego mučilište najgore vrste gdje se zatvorenike drži u samnicama, izlaže ih se ekstremnim vrućinama i hladnoćama, da ih se premlaćuje, da ih se muči bukom, seksualnim ponižavanjima, uskraćivanjem sna a što je najbitnije u tom zatvoru se uopće ne nalaze teroristi nego se nalaze američki državljani isključivo zato što su Muslimani. Znači dovoljna je njihova bila vjeroispovijest da završe u jednom takvom mučilištu. Što je najbitnije taj trgovinski embargo koji su SAD nametnuli Kubi i koji traje već punih 57 godina je Opća skupština Ujedinjenih naroda osudila već nekoliko puta i 27 puta ukinula. Znači trgovinski embargo Kubi je ukinut 27 puta do ovoga trenutka ali budući da SAD imaju pravo veta u Vijeću sigurnosti oni zahvaljujući tomu vetu i dalje ne dozvoljavaju Kubanskome narodu da normalno i slobodno živi, znači suprotno volji 189 članica UN-a. Bez obzira na sve, a vrlo je teško živjeti 55 godina pod trgovinskim embargom, Kubanci su postigli jako velike uspjehe u razvoju svoga društva u odnosu posebno na ono što je bilo za vrijeme za vrijeme Fulgencia Betiste i američke okupacije. okupacije. I postigli su ne samo velike iskorake nego su u mnogim stvarima prestigli ne samo Hrvatsku nego čak i SAD, npr. na Kubi na Kubi imamo obrazovanje sve do stupnja doktora znanosti, u školama su obroci besplatni u Hrvatskoj nisu, na Kubi danas imamo 0,2% nepismenog stanovništva u Hrvatskoj imamo 0,8, na Kubi 98% djece ide u vrtić u Hrvatskoj manje od 50%, u kubanskim osnovnim školama razredi su s maksimalno 20 učenika, u srednjim školama s 15 učenika, 1 sat traje 30 minuta, a ne 45 minuta, svako dijete sa smetnjama ima svojeg osobnog asistenta, nastava je jedno smjenska nema brojčanih ocjena, teži predmeti su uvijek na početku nastave, lakši predmeti uvijek na kraju nastave s time da djeca mogu pohađati i kreativne predmete kakvi su vrtlarstvo, ručni rad i brojni drugi. Hrvatska izdvaja za obrazovanje 3% proračuna, Kuba izdvaja 13% proračuna i vodeća je zemlja u svijetu po izdvajanju za obrazovanje. tim proračunskim izdvajanjem je čak premašila i skandinavske zemlje kojima, koje su nama uzor. Prije 2 godine UNICEF, dakle Međunarodna organizacija za djecu proglasila je Kubu rajem za djecu, znači Kuba je i službeno raj za djecu. Da li je raj za djecu u Hrvatskoj ili u SAD-u o tome bi se dalo raspravljati. Naravno da su zbog trgovinskog embarga danas na Kubi dosta niske plaće, prosječna plaća iznosi oko 50 ali s druge strane režije iznose manje od 10 dolara, što znači da Kubanci u stvari 1/5 svoje plaće daju za režije, a u Hrvatskoj znamo da situacija nije tako blistava da se kod nas za režije mora potrošiti i 30, 40 pa i 50% osim naravno ako nismo gospoda saborski zastupnici tada se potroši 5 ili 10%. Kuba ima savršeni zdravstveni sustav, barem prema ocjenama Svjetske zdravstvene organizacije, Kubanci žive duže nego Hrvati, smrtnost beba je dvostruko niža nego u Hrvatskoj, niža je nego u SAD-u, znači više beba umre u SAD-e nego na Kubi iako SAD izdvaja za svakog građanina 7.500 dolara za zdravstvo, a Kuba samo 200 dolara. Kuba ima toliko liječnika da ih može izvoziti, danas Kuba izvozi 50.000 liječnika koji rade u 67 država svijeta, a imaju najveći broj liječnika po po glavi stanovnika i kod njih liječnici odlaze pacijentima u kuće, znači ne mora pacijent ustajati, ići naručivati se, čekati tamo u redu 3, 4, 5 sati nego liječnici dolaze pacijentu u kući i brine se o njemu. Između ostaloga Kuba ima potpuno vlastitu proizvodnju lijekova, znači uopće ne ovisi o farmaceutskoj industriji, njihovi liječnici su kvalitetno obrazovani, etični, praktični, odlučni bez trunka korupcije i jako, jako puno ulažu u prevenciju bolesti. Između ostalog ta prevencija se jako dobro očituje u potpunom prelasku na organsku, na organsku hranu što bi se moglo povezati sa ovom temom o kojoj smo maloprije maloprije govorili o poljoprivredi. Na Kubi umjesto solidarnosti siromašnih prema bogatima imamo solidarnost bogatih prema siromašnima i u svakom slučaju ovoga prije nego što se upustimo u ovakve paušalne ocjene kakve daje državna tajnica koja očito nema blage veze o tome šta se dešava na Kubi isto ko i gospodin Kovač, koji je govorio u ime kluba zastupnika čak 120 sekundi, mislim, mislim da bi trebali dakle saznati istinu i da bi trebali konačno reći da je krajnje vrijeme da se prekine sa štetnom, ružnom i agresorskom politikom politikom prema Kubi, dajte Kubi da bude dio slobodnog svijeta, da sama vodi svoju unutrašnju politiku i da konačno ovoga ti problemi koji su opterećivali …/Upadica: Hvala./… zadnjih desetljeća prestanu. Hvala lijepa. Živi zid će podržati ovaj sporazum. Zastupnik Ćelić povreda Poslovnika. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Pa povrijeđen je članak 238. mislim da je neprimjereno da u Hrvatskom saboru jedan zastupnik govori da državna tajnica blage veze nema o temi o kojoj se govori. Zastupnik ima pravo reći što misli iako bih ja isto zamolio da to može reći na pristojniji način. Zastupnik Bulj povreda Poslovnika. Gospodin Ćelić je povredio članak 238. jel on misli 238. jel gospodin Ćelić možda misli da stvarno kolega Bunjac mora govorit ono šta vi mislite i da on mora slušati neistine svih saborskih zastupnika. Gospodin Bunjac je govorio svoj stav i on to ima pravo, ja mislim predsjedniče da ste vi morali dati opomenu gospodinu Ćeliću il da on stvarno napiše ono što treba govorit Bunjac. Hvala. **Petrov, Božo Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Branimir Bunjac, izvolite. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege, ja sam manje-više iscrpio ono što sam imao reći o Kubi, e sad eventualno mogu dopustiti gospodinu Ćeliću ukoliko se želi javiti za repliku da mi kaže to što ima. Htio bih samo reći da se uvijek treba voditi principom audiatur el atera pars, što znači da treba čuti i drugu stranu. Mi jednostavno samo slijepo prihvaćamo podatke koji dolaze sa strane SAD-a i što god oni kažu mi to prihvatimo ko nepobitnu istinu i nakon toga papagajski ponavljamo. Raspitajte se što je Kuba bila do 1957. godine, ko je vodio Kubu, pogledajte ako vam se to ne da barem onaj film Kum II pa ćete vidjeti da je kubanskim narodom vladala mafija, naravno, uz suradnju i blagoslov američke Vlade. Raspitajte se koliko je ljudi trunulo po tamnicama i likvidirano za vrijeme tog režima, raspitajte se i saznajte da je Kuba u vrijeme Fulgencie Batista imala 3 fakulteta, da ih danas ima 60, da je ogromna većina stanovnika bila nepismena, da ogromna većina stanovnika nije imala čak niti kuće, pa ćete onda znati kolike su iskorice napravljeni i da je u biti to što se na Kubi dogodilo bila na neki način Božja pravda. I ne bi sasvim sigurno ni Fidel Castro, ni njegov brat Raoul, ni Che Guevara, ni ne znam tko, opstao toliko dugo na vlasti da nije imao podršku naroda. I sad kad je Fidel Castro mrtav i dalje taj narod podržava jedan te isti ustav, jedan te isti sustav i kako se zove, jednostavno su zadovoljni. A da nije bilo tog trgovinskog embarga o kojemu sam govorio, koji je, dakle, duboko neljudski nepravedan, 27 puta odbačen od strane Opće skupštine Ujedinjenog naroda, budite sigurni da bi danas Kuba bila jedna od najrazvijenijih zemalja Latinske Amerike, što već i sada je, što već i sada je, jer u Kolumbiji, u Brazilu, Čileu, ne znam, u brojnim tim državama rade kubanski liječnici, ne njihovi, oni liječnike nemaju, a najmanje imaju kvalitetne liječnike, to su ogromni uspjesi. Koliko je Kuba pomogla, recimo Angoliji, Namibiji da se obrani od invazije Južnoafričke Republike i da se uopće sruši Aparted. Rušenje Aparteda je ustvari kubanski uspjeh. A ovdje mi danas slušamo kako se Kuba mora naučiti ljudskim pravima, pa tko je podržavao Aparted u Južnoj Africi? Tko je za to zaslužan, koje države? Tako da ja razumijem da se vi bojite, ja razumijem da vi imate svoje interese u podržavanju korporativno bankarskog sustava, da jednostavno brinete za svoje nekakve osobne karijere, ali ja brinem za istinu, i pročitao sam, vjerujte mi, tone i tone knjiga o Kubi i filmova sam pregledao i što je najbitnije, moja rođena majka je tamo tri puta boravila, ja nisam, to mi je žao. Iz prve ruke mi je mogla pričati neke podatke koje u biti se ne mogu saznati putem medija, da se može usporediti kako oni žive danas i kako mi živimo. Ne velim da su u svemu bolji, ali ovo što sam spomenuo, obrazovanje, zdravstvo i vjerujte mi i sigurnost, sigurnost građana je sigurno bolja tamo nego ovdje. Nema tamo ni droge, još manje ima nekih dilera i toga svega što se pojavljuje kod nas u masovnom u masovnom obliku, a još manje ima toga da su ljudi nezadovoljni svojom državom kao kod nas gdje je građani otvoreno preziru sve institucije, pa čak i samo svoje državljanstvo. Eto, toliko i ponavljam još jednom, pozdravljam ovaj sporazum, mislim da je do njega trebalo doći puno prije i nadam se da će trgovinski embargo biti ukinut, da će se granice potpuno otvoriti i da će, eto, barem ja za svoga života, pa vjerujem i vi, dobiti mogućnost posjetiti Kubu i uživati u svim njezinim ljepotama, povijesti i druženju sa slobodnim ljudima. Hvala vam lijepo. Zastupnik Ćelić javio se za repliku. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bunjac, mislim da je vaša rasprava bila vrlo korisna, no vi ste govorili o odnosu SAD-a i Kube, potpisuje Sporazum o zajedničkoj suradnji između zemalja EU i Kube i povjerenik za pitanja pomoći u razvoju je rekao da nije prioritet pritisci i sankcije, premda se govori o ljudskim pravima, nego konstruktivni angažman, osobito vezano za pomoć stanovnicima Kube, a ne podršci Vlade koja je trenutno u Kubi. Ja se slažem da ono što ste vi govorili, dakle, i za obrazovanje i zdravstvo, to je sigurno točno, ali ne vjerujem da bi bilo bi bilo ljudi iz RH koji bi htjeli živjet u Kubi ako gledamo na opće stanovništvo i uzimajući sve one parametre i pozitivne koje ste vi spominjali, ali i one negativne. sastanku između EU i Kube u svibnju 2018. tek je na petome mjestu bilo govora o ljudskim pravima. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku, zastupnik Bunjac. Hvala lijepo. Zastupniče Ćelić, znači, bez obzira što se radi o Ugovoru EU i Kube, sasvim je jasno da je taj ugovor usporen i odgođen zbog utjecaja SAD-a i on je neodvojiv od politike SAD-a, ne može EU bez da konzultira SAD donijeti jedan takav sporazum. A što se tiče toga da bi hrvatski građani radije živjeli u RH nego na Kubi, nisam vam 100% siguran, ne mogu reći ja ne znam s čime su to hrvatski građani tako oduševljeni u RH da se ne bi rado zamijenili za bilo koju drugu zemlju svijeta, pa taman to bila i Kuba, možda bi nekome malo godilo da ode na tamošnje sunce, na tamošnje plaže i da odmori, da odmori dušu od svog ovog ludila koje ovdje imamo. Hvala lijepo. kad govorimo o Kubi, o narodu koji je pretrpio zbog terora drugih država, zbog terora, znači, represije nad tim narodom koji su se morali boriti za opstanak i očito su se izborili, oni su sada već, više izvoze u RH, nego RH u Kubu. Šta to znači? Da ova teorija koju je g. Ćelić spomenuo da hrvatski građani ne bi išli u Kubu, nažalost, hrvatski građani ne stoje u RH. U mome gradu Sinju, Cetinskoj krajini, nema pedijatra, nema radiologa, a pozovite na demografske mjere lažnim obećanjima, poglavito za izbore, jedino rekao sam jednom šta ste sva stada pojili kada dolazite u predizbornu kampanju, a pedijatara, liječnika nema u većini u RH, u 2/3 RH, dok to kako je kolega Bunjac rekao nije problem u Kubi, u Kubi, znači mi smo u gorem stanju nego Kuba zato trebamo se zamisliti kako je kod nas, koga slušamo i kome služimo. Najmanje hrvatskom narodu .../Govornik se ne Hvala lijepa. Zastupniče Bulj, znači vi ste potpuno u pravu da bi neke stvari trebalo preslikati iz Kube u Hrvatsku a to je recimo to javno zdravstvo. Znači javno zdravstvo gdje su sve usluge besplatne, kvalitetne i lako dostupne. Vi danas u Hrvatskoj se za neke pretrage morate naručivati za 2021. godinu. I sad mi možemo reći kako je kod nas to nešto sve jako puno bolje ali to jednostavno ne stoji. Znači kod nas postoji zdravstveni sustav koji je fragmentiran a ne cjeloviti zdravstveni sustav i koji je sve više privatiziran gdje se različite interesne skupine bore za profit. Znači one se ne bore za zdravlje građana nego se bore za profit, odnosno pravo na zdravlje imaju sve više isključivo oni ljudi koji su bogati ili imaju političke veze poput pojedinih zastupnika. Hvala lijepa. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Bulj. Hvala lijepo. Ovaj sporazum treba podržati naravno da prema Kubi i tom dijelu koji je bio znači kako sam rekao teroriziran od drugih država, gdje je bila u biti nametnuta prema Kubi od SAD-a jedan teror kao da jedan teror kao da su oni njihovo eksploatacijsko polje i to je kroz dugi niz godina tako rađeno i tome narodu nije bilo lako oduprijeti se tom teroru. I činjenica da ti ljudi u Kubi, taj narod mu nije bilo lako, nije mu bilo lako kroz tu povijest i da su imali pritiske od embarga, od okretanja očiju zato što su se mnoge vlade svjetske dodvoravale SAD-u, što su oni uzrokovali što su oni uzrokovali i na drugim mjestima krize, ne samo u Kubi nego i u drugim, koji su podupirali i brojne krize i brojne ratove, brojne organizacije na koje se mi sada zgražamo koje su postojale od Al Kaide, koje su uzrokovale, koje su Bin Ladena osmislile i takve ljude koji su jednostavno tada u tim sukobima. o toj državi treba govoriti realno, treba sa poštivanjem, ja nisam za jednopartijski sistem bio niti ću biti ali je činjenica da oni imaju organizirani zdravstveni sustav dok mi u Hrvatskoj nemamo. Tko će nama pomoći sad da se organizira zdravstveni sustav? Ja sam malo prije spomenuo da u dvije trećine Hrvatske, evo u Makarskoj, kolegica je iz Makarske, dole iz onoga dijela, nemamo laboratorij, .../Govornik se ne razumije./... laboratorij, nemamo liječnike, ne trebate biti nervozni, nego je to činjenica. Pa sam je vaš gospodin Kovač rekao da 80% uvozimo iz Kube na koju se mi zgražamo kao da teško žive a 20% izvozimo. To je činjenica. I mi sad govorimo o državi u koju, o Hrvatskoj u kojoj nemamo znači organizirane zdravstvene usluge, domove zdravlja smo upropastili, ja to govorim za svoj kraj jer znam da žene u kolonama čekaju da se upišu na ultrazvuk dojke, jer nemamo niti jednoga radiologa, opet ponavljam u Cetinskoj krajini, slično je u Lici, slično je slučaj Metković dolje šta se je dogodio, dok je to očito u Kubi riješeno. Zbog čega smo mi okretali glavu od tih država i zbog čega bi se mi uopće samo naslanjali na nekakve velike direktive? Naravno da je ovo dobro što je došlo ovdje sada da potvrdimo tome narodu, pa zašto bi oni bili eksploatacijsko polje nekakve sile, zašto bi Hrvatska bila isto eksploatacijsko polje bilo koga? Zašto taj narod nije imao slobodu nego uvijek nekakve pritiske, ratovanje i zbog čega je došao jednopartijski sistem komunistički? Zato što je bio pritisak, šta se htjelo od njih napraviti kolonije. I moralo se poslušno slušati tada SAD, bez obzira što su se Ujedinjeni narodi protivili zbog tih pritisaka, što su se brojne organizacije u kojima smo mi, ali mora se slušati SAD. Prema tome, prema prema tome ja mislim da ovo treba podržati i da je ovo dobro, međutim civilizacijski ponižavati taj narod i odnositi se prema njemu a stati na stranu jačega, ja mislim da nije dobro. Mi možemo reći da smo slabi i jesmo slabi, zbog svega smo slabi, šta se dodvoravamo razno, Briselu, prije Beogradu, Budimpešti, uvijek se dodvoravamo, uvijek smo dodvornik zato imamo 2/3 Hrvatske prazne. I ja se ne bih složio sa kolegom Ćelićem gdje on kaže da naši ljudi ne bi živjeli u Kubi, ali ne žive ni u Hrvatskoj, iseljavaju. Evo mi smo članica EU, najmanje sredstava smo povukli, otkad smo ušli u EU poljoprivreda nam je u padu, mljekarska proizvodnja, uzgoj svinjetine, domaćih životinja, ništa ne proizvodimo. Koja dodatna vrijednost? Pa 2/3 Hrvatske su prazne. Prema tome, kada pogledamo ove podatke koje je iznio kolega Bunjac, znači oni su pokrenuli zdravstvene usluge, stopu, oni imaju liječnike, oni 50 tisuća liječnika imaju koji mogu u druge zemlje odlaziti, svoju farmaceutsku industriju, svoju, i naravno da mi se ne možemo baš toliko zgražati prema njima i samo se pozivati na ljudska prava, vjerojatno se tamo krše ljudska prava. Krše li se ljudska prava u Americi, SAD-u? Krše li se ljudska prava u EU? Krše li se ljudska prava u Hrvatskoj? Pa kada novinar, dođe policija novinaru u redakciju i traži mu osobne podatke i šta će pisati i kako će pisati. Pa to je diktatura pod krinkom demokracije. Tamo znamo jednopartijski je sustav, ja sam uvijek za višestranačje i to je OK, ali u nas je diktatura pod krinkom demokracije i izbora. Pa u nas čak žele mijenjati Izborni zakon da relativni pobjednik dođe do 76 mandata, pa to je onda još veća diktatura. To je napravio, kraljevina bila Jugoslavija, stara Jugoslavija i fašistička Italija. Prema tome, ja mislim da takav odnos prema jačemu uvijek trebamo stati na stranu slabijem jer on je bio eksploatiran, on je bio pod …/nerazumljivo/… on je bio znači njegovo doslovno eksploatacijsko polje gdje je Amerika mislila i te velike sile graditi svoja carstva na krvi i resursima s tih područja. I tako su nastali. I ne moramo mi osjećat krivnju Hrvati za ništa. I Engleska je nastala na kolonijama, svi su oni stvorili se i Francuska, svi su oni, al taj im se bumerang vraća jer prema tim zemljama i tim državama su se odnosili kao prema roblju, samo kao eksploatacijskom polju i sada mi u ovoj krizi ovaj gdje ljudi biže s tih područja i sad Hrvatska jedina koja trče doli prihvati Marakeški sporazum, naravno čak ni odbor na kojem je na čelu Miro Kovač nije dao da se zaključak izglasa, sve su uzrokovale velke sile, sve sukobe, pa cijela Sjeverna Afrika i ovaj dio prema Aziji više nema država jedino na karti. Nema organiziranoga života, samo kaos, plemenske borbe, pljačke, zbog naftnih polja, gdje je kemijsko oružje koje je bilo u Iraku. Gdje je to? Znači, samo ratovi zbog njihovih interesa eksploatacijskih polja, mi nemamo više dolje na tom području niti jednu uređenu državu, pa kakva je takva je, ja se moram slagat s tim režimom, al to je činjenica. Al trčemo u Marakeš dok naši susjedi nitko ne ide u Marakeš, jel to EU, jel to stav EU, da Hrvatska prihvati te sukobe koje je inicirao SAD i njihovi pomoćnici, pobočnici i sluge a mi jedini trčemo kao je li neće naši susjedi ni jedan ni Talijan, ni Austrijanac. Zbog čega oni nisu išli doli? Evo, žao mi je gospodin Kovač je vrsni diplomata i to ja cijenim, zbog čega Austrija nije išla u Marakeš, zbog čega se nije raspravljalo o Marakešu u ovome saboru, nego mi Hrvati ćemo raditi svoj posao i onda im čudno nema aviona, naravno. U tom slučaju ste morali postupiti tako poslušati Merkelicu, poslušati prema tome stanimo na stranu ljudi, bez obzira slagali se mi sa tim sustavima koji s njima upravljaju, al mi smo gori u ovome slučaju od Kube po pitanju zdravstva, po pitanju školstva i 2/3 Hrvatske su prazne. I to je činjenica o tome treba pričati. Da li naša politika vanjska pomaže Hrvatskoj il odmaže Hrvatskoj? Hvala vam lijepo. Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa, zastupniče Bulj znači vi ste potpuno u pravu kad tvrdite da revolucija na Kubi nije izbila zbog komunizma, dapače revoluciju na Kubi je financirala u početku CIA odnosno američka vlada, ali jednostavno kriva politika je ljude otjerala u zagrljaj socijalizma i ovoga ljudi su ga na kraju prihvatili. Ja bih vas podsjetio, vidim da se spremaju zastupnici HDZ-a govoriti na propovijed kardinala Stepinca. 30.10.1943. u Zagrebačkoj katedrali kad su ga pitali jesu li šume pune komunista, on je reko ne, šume su pune očajnih ljudi na koje su ih natjerali nečovječni postupci vlasti. I tu se treba dakle zapitati još jednom koji su razlozi da je došlo do revolucije, koji su razlozi da je došlo do pobune i takvog čvrstog stava koji do danas nije ni na koji način nagrižen. Hvala. Hvala lijepo, kolega Bunjac moć i nadmoć nad drugim i eksploatacija drugih naroda i njihovih resursa to je dovelo do ove situacije u kojoj se nalazi Kuba u kojoj se nalazila u teškim trenucima, ali oni se evo opstali. Znači i osobno nitko ne podržaje znači diktature ni jednopartijske sisteme svi smo mi za demokraciju, međutim činjenica i bolnije je kada demokracija je nametnuta. SAD se pozivaju na ljudska prava, kako će se oni u Libiji pozivat na ljudska prava kad su ih bombardirali ili ne znam šta iz kojega razloga, kako će se u Iraku, gdje je kemijsko oružje, gdje su i te krize? Hrvatska se cijelo vrijeme ponaša kao, ne kao partner nego kao mi prvi trčemo Merkelici da mi ćemo otvoriti granice za ove izbjeglice, pa ko je uzrokova tu, ko je uzrokova ratove doli, ko je uzrokova kaos na tim područjima.

Zastupnik Ćelić javio se za repliku. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala podpredsjedniče, poštovani kolega Bulj, ovdje smo imali jednu ovako kratki sažetak o multilaterali i bilaterali ne samo u ovoj točki od vas, hvala vam na tome. Ja bih se osvrnuo dakle ponovno da se govori o Sporazumu o političkom dijalogu i suradnji između zemalja EU i Kube, vi dobro znate da postoji razlika između politike EU prema Iranu konkretno i da tu je distinkcija između SAD-a kao i u odnosu prema Kubi gotovo identična, što se tiče školstva i obrazovanja dakle razumijem što vi govorite međutim ja bih radije da se mi ugledamo na zdravstvenu reformu recimo u Danskoj ili na školsku reformu u Finskoj, nego da primjenjujemo modele koji imaju svoje pozitivne strane obrazovanja i zdravstva iz Kube i da to implementiramo u Hrvatskoj. Odgovor na repliku zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega mi smo uništili domove zdravlja koji su donekle imali nekakav svoj smisao znači teritorijalno je bila usluga bliža našim građanima u nerazvijenim krajevima to je uništeno, još jednom ponavljam u Cetinskoj krajini vjerojatno ni u Slavoniji nema organiziranih domova zdravlja kao što su nekada bili. Znači da ništa nije valjalo, sad je gore i to je ključni problem. A što se tiče multilaterale i bilaterale što se tiče mene osobno ja gledam samo hrvatske interese i ne želim, Hrvatska je ovoj situaciji znate zbog čega, samo zbog poslušnosti Bruxellesu, prije Beogradu, Budimpešti, Beču, a sad Bruxelles mi nemamo politike, mi poslušnost prema politikama koje …/nerazumljivo/… Juncker, Tusk, veliki premijerov prijatelj Tajani i ostali, to je to. Pa pogledajte kako se Juncker ponaša prema našem premijeru, pa to će vam biti doslovno, neka se tako ponaša prema Putinu ili prema američkom predsjedniku pa ćete vidjeti pred svim svjetskim kamerama, onako se ponaša prema našem premijeru, to govori odnos prema Hrvatskoj. za repliku. **Mišić, Ivica (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Bulj, ja vas slušam i ne mogu više vjerovati šta mi hoćemo, ustvari šta mi svi skupa hoćemo, a vi što pričate, ne valja Europa, evo valja li Jugoslavija? Zašto smo ratovali? Zato što je bilo dobro, vjerojatno. Kuba, spominjete Kubu gdje je bila zatvorena tolike godine, gdje znamo kako narod živi, mi kao mala država moramo biti određeni Europi i htjeli smo to, na kraju narod hrvatski je to htio. Prema tome, ne možemo postavljati pitanje gore ili lošije. Da u onoj Jugoslaviji smo vozili fiće, danas imamo i autoceste i dobre aute i dobre kuće i dobre stanove, čak i viška i opet nam ne valja. Pitam se, šta mi to tražimo od, prođimo svijet pa vidimo kako ljudi rade u svijetu. Odimo u Australiju, Njemačku pa vidite ujutro u 7 do 6 navečer se radi gospodo. Ovdje se ne radi a htjelo bi se dobro živjeti. E to dvoje ne ide, to dvoje ne ide. I mi ovdje koji jesmo moramo znati šta govorimo, šta hoćemo, poruku dati narodu, šta narod treba a ne .../Govornik se Odgovor na repliku zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Ja znam kolega Mišić koji su bliski HDZ-u i koji drugačije razmišljaju, mi smo svi Jugoslaveni, mi smo svi Jugoslaveni ako vi to hoćete reći. .../Upadica se ne čuje./... Da, veliki obol, svi su dali osim nas koji nismo u HDZ-u. Svi ste vi dali ogroman obol, to je obol nemjerljiv

veće štete su napravili u samostalnoj Hrvatskoj za koju se ginulo nego od Turskoga carstva, zbog dodvorničke politike i sluganske politike naših diplomata. Diplomati vode RH od predsjednika Sabora, predsjednice Republike i premijera. Nikad gore odnose i sluganskiju politiku nismo protiv interesa RH imali kao sada. A ta priča tko nije u HDZ-u

.../Upadica se ne čuje./... Molim vas nemojte dobacivati iz klupa. Zastupnik Davor Stier javio se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo ovaj ugovor između EU i Kube doista se dugo pregovarao, bilo je niz prepreka. Glavna prepreka je tome, tom ugovoru bila je što Kuba dugo, dugo nije htjela da sastavni dio ovog sporazuma bude i politički dijalog i dijalog o ljudskim pravima. To nije htjela jer je Kuba htjela jednostavno izbjeći pitanje ljudskih prava, pitanje političkih sloboda na Kubi, nije htjela razgovarati o demokraciji ili o putu prema demokraciji i prema poštivanju individualnih sloboda. U jednom trenutku naravno kada su se i međunarodne okolnosti promijenile otvorio se taj prostor i jednostavno EU je iskoristila i tu mogućnost i ovaj se sporazum potpisao i mislim da je dobar u tom kontekstu i da ga treba podržati. Naravno čuli smo u ovoj raspravi da se ugnjetava narod Kube. Ali tko ga najviše ugnjetava? Najviše ga ugnjetava ta komunistička vlast na Kubi, taj režim, to je diktatura. A da je to diktatura, nisam rekao samo ja to je rekao nedavno i objavio knjigu nećak Che Guevare, Martin Guevara, rođen evo u Argentini kao i Che Guevara i otišao, odselio kao dječak na Kubu i vidio je odmalena kako to izgleda i napisao sada knjigu, preporučam svima onima koji brane taj režim na Kubi da pročitaju tu knjigu, zove se „U sjedni jednoga mita“. se ne razumije./... Che Guevara, Martin Guevara. I opisuje kako tobože su svi trebali biti jednaki nakon te komunističke revolucije ali ipak su jedni bili jednakiji od drugih. Opisuje kako on zapravo je bio član jedne povlaštene kaste, jedne Crvena buržoazija, ono što je ako hoćete i u bivšoj Jugoslaviji Đilas opasao kao nova klasa gospodara. Na stranu što ja mislio o Đilasu ali što se tiče te knjige, nova klasa ona je doista klasik koja opisuje strahote, konceptualne strahote komunizma. Jer često se čuje kako je komunizam bila sjajna ideja, evo šteta realizacije. Ne, komunizam je strašna ideja i onda još strašnija realizacija. I da se vratim na Kubu, taj Martin Guevara, nećak Che Guevare baš sve to opisuje. Jasno kaže u knjizi, svi smo znali koji smo uživali dok je narod patio a ta komunistička vrhuška je uživala u privilegijama, svi smo znali da je revolucija zapravo velika laž ali smo dobro živjeli i prodavali smo i dalje tu floskulu. I dan danas se na Kubi ta floskula prodaje. I dan danas na Kubi na vlast je isključivo, ne može se drugačije to definirati kao jedna diktatura, ako hoćete sada vojna diktatura jer uglavnom je vojska ta koja je preuzela i naravno obavještajna zajednica, kao manje-više u svim komunističkim zemljama. Žele sačuvati Žele sačuvati jednopartijski sustav, a polako otvoriti pitanje privatnog vlasništva. Vrlo opasan trend, međutim, kroz politički dijalog, kroz gospodarsku suradnju EU, naravno da može i treba utjecati da taj proces bude što transparentniji, da doista dođe do jedne prave tranzicije. Naravno da znamo kako ta povlaštena klasa, ta crvena buržoazija zna iskoristiti i tranziciju, znamo to, ne trebaju nam drugi govoriti, ali trebamo i iz toga naučiti određene lekcije i doista pomoći kad se može upravo tom kubanskom narodu koji je toliko puta danas ovdje spomenut. Ali, budimo iskreni, tom narodu najveću štetu danas čini upravo takva diktatorska vlast na Kubi i ako kažemo tamo bit na strani slabijeg, je, onda trebamo biti na strani tih ljudi koji traže slobodu, trebamo podržati tu slobodu za kubanski narod, trebamo podržati procese demokratizacije i otvaranja te države da ne bude i dalje jedna diktatura kao što je do sada. I u tom kontekstu mislim da je dobro da i HS ratificira ovaj Sporazum između EU i Kube. Hvala Zastupnik Ćelić javio se za repliku. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Stier, vi dobro poznajete odnose među Latinsko Američkim zemljama, papa Benedikt XVI koji je pohodio Kubu je kao kardinal rekao da su komunistički režimi sramota našeg doba. Sveta Stolica je odigrala veliku ulogu u poboljšavanju odnosa Kube s drugim zemljama, pa tako i sa SAD-om, ali dovoljno je samo spomenut kad govorimo o ljudskim pravima kako je prvi kubanski kardinal Arteaga bio dvije godine u azilu u argentinskom veleposlanstvu prije nego je upućen u bolnicu gdje je umro, a isto tako treba uzeti u obzir i činjenicu da je papa Franjo koji se zalaže za građane Kube primio Bertusole koja je čelnica kubanskih

odigrava i dalje jednu vrlo važnu ulogu, upozorava, naravno, na strahote tog komunističkog režima, s druge strane pomaže kubanskom narodu i kubanskom društvu da kreće, da krene prema jednoj demokraciji. Što se tiče ove udruge Damast de blanko, kako je u izvornome se nazivaju, one su i od Europskog parlamenta, već kada govorimo o odnosima između EU i Kube, dobile nagradu Saharov, upravo za slobodu savjesti, sloboda savjesti je jedna važna kategorija među europskim vrednotama i posebna je nagrada namijenjena tome koji daje Europski parlament…/Upadica: Hvala/…i dala je upravo toj udruzi. za repliku. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepo. Zastupniče Stier, iznimno cijenim to što citirate knjige u svojim raspravama, ali me jako brine to da pozivate na vojnu intervenciju na Kubi i da tu vojnu intervenciju ponovo prodavate jednim te istim argumentima koji su upotrebljeni za intervenciju u Afganistanu, Iraku, Siriji, Libiji i ostalim zemljama. Da li vi doista mislite da su NATO, CIA i ostala agenda donijeli demokraciju Libiji? Da li mislite da danas građani Libije žive bolje ili gore nego u vrijeme proglašenoga diktatora Gadafija? Da li vi znate da je u vrijeme Gadafija svaki mladi par dobivao 50 000 dolara dan za vjenčanje, a danas stanovnici Libije nemaju električnu struju? Znači, nemojte se miješat u unutrašnje poslove suverenih naroda. Hvala Odgovor na repliku zastupnik Stier. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Kolega, ako je potpisivanje sporazuma koji traži dijalog, za vas poziv na vojnu intervenciju, onda ga nemojte podržat. Ali, koliko sam razumio, vi podržavate ovaj sporazum jednako kao što ga i ja podržavam. Zašto manipulirate onda? O čemu pričate? Ja sam govorio da podržavam upravo dijalog s Kubom, ali ne podržavam komunističku diktaturu. Zar vi podržavate diktaturu? E, to je pravo pitanje. Ovaj dijalog je omogućen upravo zbog toga što je Kuba u jednom trenutku dozvolila da se otvori dijalog o ljudskim pravima, o političkom dijalogu koji mora voditi prema demokratizaciji Kube i to je dobro. I nadam se da u ovom HS se svi zalažemo za demokraciju, a ne za obranu jedne strašne diktature. za repliku. **Mišić, Ivica (Nezavisni)** Hvala. Kolega Stier, ja se sa vama u potpunosti slažem, naravno da niste rekli nikakvu ratnu opciju, ali nije mi jasno da i kolege ovdje u HS još uvijek podržavaju komunistički sistem, prosto mi nije jasno ili im ovo sve drugo ne paše ako nisu na vlasti. Znamo i doživili smo komunizam i znamo kako smo živjeli u njemu, danas reći da je bolji komunizam od demokracije, koju naravno ni hrvatska država nije još uvijek u redu onako kako bi trebala biti, al mi smo tu koji bi trebali se boriti da bude pravda složena, lijepa i uredna. Na kraju, u demokraciji se mijenjaju, da li ćemo mi biti ili netko treći ovdje ili ovi ministri ili oni, ali u komunizmu se nisu mijenjali, prema tome, ja imam dojam da ovi koji cijene komunizam da su uživali u komunizmu, dok se određenih 90% naroda patio. Hvala. Davor Ivo (HDZ)** Hvala vam kolega. Doista ja vjerujem da nakon iskustva koje smo mi imali i kako država da je jasno i to je ustavna vrednota da se zalažemo za demokraciju. I svi smo dali prisegu na taj Ustav. Dakle, to su naše ustavne vrednote. Mi ovdje govorimo, barem što se tiče i ove rasprave koju sam imao, o tome što je i u interesu RH. Nije mi bitno što misle o tome neke druge države, niti Rusija, pa ako hoćete niti SAD po pitanju Kube. Ali da, što su univerzalne vrednote i da podržavamo slobodu za kubanski narod. Drugi možda dobivaju instrukcije pa im kažu s istoka, evo treba sada podržavati neki diktatorski režim na Kubi .../Upadica: Zastupnik Ante Babić javio se za repliku. rekli ste i upozorili ste da zapravo ovaj sporazum nije bilo moguće potpisati upravo zbog Kube jer je Kuba bila ta koja nije prihvaćala ovaj sporazum zbog političkog dijaloga, a to znači zaštite ljudskih prava, slobode i govora kretanja, kretanja robe i usluga, i to je istina. Ali, ono što mi je zapravo otvorilo oči kad ste govorili, mislim, ta nostalgija zapravo za režimom u kojem su ljudi živjeli u komunističkom režimu, rekli ste, ona se konceptualno, konceptualno kao takva razlikovala i ljudi ne shvaćaju zapravo da je taj komunistički režim bio diktatorski režim, a samim time i potvrdu toga da neki hvale da su svi bili isti, jednakiji, dobro je da ste spomenuli i knjigu unuka Che Guevare, što mnogima, uvaženim kolegama može otvoriti oči. Davor Ivo (HDZ)** Hvala kolega. Doista ste dobro upozorili i na tu činjenicu da neki i ne razumiju i dalje imaju neku nostalgiju, ali neki i ne razumiju zašto, npr. antikomunističke, ako hoćete, snage i u srednjoj i u jugoistočnoj Europi su dobivale potporu upravo od onih radničkih slojeva. Oni su mislili, oni bi trebali biti na strani komunizma, a ne pa te komunističke diktature su zapravo stvorile jednu crvenu buržoaziju, stvorili su jednu novu klasu privilegiranih, dok je narod zapravo patio. I zato su oni vidjeli i na vlastitoj koži da to ne funkcionira, da je to laž. I zato imate, možda, ako hoćete, taj paradoks, da one, oni dijelovi naroda koji su možda i radničke provenijencije zapravo su glasovali protiv te komunističke vlasti i tražili su demokraciju. Tako je bilo i kod nas. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Miro Kovač. Hvala lijepo g. predsjedatelju. Evo, svjedočimo jednoj zanimljivoj raspravi tako o sporazumu između EU i njezinih država članica i Kube. Mene je posebno inspiriralo izlaganje našega prijatelja i kolege Mira Bulja, i kolege Bunjca. A ja ću najprije nešto reći o ovome što je govorio kolega Stier o komunizmu. Na Kubi režim, ali i drugdje u svijetu, znači ti režimi komunistički su bili eksportni proizvodi Sovjetskog saveza. I mi za razumijevanje toga možemo čitati knjigu unuka Che Guevare, ali je bolje imati nekakve domaće autore. Ljude koji su bili u Sovjetskom savezu i koji su bili u gulazima. Recimo, Ante Ciliga, koji je bio hrvatski komunist. Ne jugoslavenski komunist. Koji je bio hrvatski komunist, idealist, otišao je u Sovjetski savez i završio u gulagu. I napisao je i knjigu na francuskom jeziku 38. godine koja je izašla u Parizu jednog poznatog nakladnika sa naslovom U zemlji velike laži. 38. godine Ante Ciliga piše o SS-u, komunizmu, o gulazima i o zemlji velike laži. Tamo se susreće sa sovjetskim revolucionarima u Parizu koji su postali, je li, protivnici režima i s njima se druži i tamo dočekuje dolazak njemačke vojske u Pariz. Samo toliko o tome. Znači, 38. godine su znali bivši idealisti komunizma i bivši revolucionari da od toga nema ništa. I danas braniti komunistički režim na Kubi koji je neefikasan, koji ne funkcionira efikasno jer je zemlja siromašna, neki su moji poznanici neki dan bili tamo i govore o krasnim ljudima i slažem se s kolegom Bunjcem o vrlo dobro obrazovanim liječnicima, to mnogi govore iako nisam liječničke struke. Ali je zemlja siromašna. nekakav, nekakva nostalgija za tim vremenima komunizma je zaista nije na mjestu, na kraju krajeva, svi su se ti režimi urušili zbog neefikasnosti. zbog neefikasnosti. A neću govoriti o tome da su bila narušavana opća ljudska prava. Jugoslavija kao takva, nikada nije pristupila Opću deklaraciju o pravima čovjeka. Nikad. Toliko o tome, toliko i onim u našem društvu koji još uvijek govore o nekoj Jugoslaviji, komunističkoj. Toliko o tome. I sad prijeđimo na ovaj sporazum još jedanput. Mi jesmo sa prijateljima iz SAD-a u jednoj velikoj zajednici koja se zove, ako hoćete, politički zapad. Mi smo zajedno u tom taboru, ako tako hoćemo reći, ali se razlikujemo. jedan široki tabor političkog zapada, mi smo dio toga ali mi ovdje u Europi i mi koji smo svojom voljom htjeli ući u tu EU imamo drukčiji pristup i drukčiju filozofiju, pa tako i prema Kubi. I što je rekao kolega Ćelić i tako prema Kubi. I mi ćemo ako se budu nastavile ovako stvari razvijati i dalje imati razlike u pristupu. I ako ćemo htjeti naravno, to je barem moj pristup ostati zajedno u tom velikom taboru političkoga zapada jer puno toga nas veže i kulturno i povijesno a na mnogim područjima i interesno. Tako da mi je drago da u ovom Saboru prepoznajem i kod kolege Bulja, mog bivšeg stranačkog kolege iz HDZ-a koji ima pravo reći da HDZ njemu ne odgovara ali mi je drago da je on isto bio član moje stranke i nisu samo domoljubi u HDZ-u, ima ih i u drugim strankama, tako da je kolega Bulj i kao branitelj bio domoljub bio on u HDZ-u ili ne ali mi je drago da je bio u HDZ-u. Znači drago mi je da imamo u ovom Hrvatskom saboru jednu kvalitetnu većinu za ovaj sporazum sa Kubom. Mi kao RH smo zemlja koja je do prije nekoliko godina još uvijek bila u fazi imitiranja, usvajanja standarda, nismo imali snage niti mogućnosti biti toliko ako hoćete suvereni u donošenju odluka, mi danas kada smo ušli u taj politički zapad, mi suoblikujemo stvarnost u tom širem taboru i mi danas vidimo i svoje interese a naš interes možemo na mnogim područjima i u okviru ovakvih trgovinskih sporazuma ostvarivati. Tako da mi je drago zaključno da imamo konsenzus u Saboru o ovom sporazumu između EU, njezinih država članica i Kube. Hvala lijepa.

„U zemlji laži“, da je on odbacio komunizam, ali niste naveli jednu drugu stvar a kakav je bio njegov kasniji politički put, on je napisao i knjigu „Sam kroz Europu u ratu“, nadam se da ste čitali taj nastavak iako se on s pravom razočarao u komunistički poredak u SSSR-u, on nikada nije slijepo prihvatio drugu stranu. Znači on je ostao do kraja života a živio je preko 90 godina i umro je u samostalnoj i neovisnoj Hrvatskoj, itekako kritičan prema politici SAD-a i uvijek cijeloga života dubokih socijalnih osjećaja. Vaš je stav otprilike ovakav, otkrili smo da Jugoslavija ne valja, da komunizam nije bio dobar, e sad se moramo automatski slijepo baciti na drugu stranu i sve ne kritički prihvatiti što nam nudi SAD. Ja mislim da bi Hrvatska s obzirom da je europska zemlja i specifična zemlja sa tradicijom, svojom vlastitom kulturom i poviješću koja je puno starija nego povijest SAD-a trebala ipak izgraditi neki svoj samostalni put. Na koncu konca zato države i postoje. Hvala lijepa. Miro (HDZ)** Kolega Bunjac, drago mi je da ste i vi čitali Antu Ciligu, pa i ovu knjigu koju je pisao dok je bio u egzilu u Italiji. Gledajte, meni se čini da se mi oko jedne stvari slažemo i oko koje se svi skupa moramo slagati mi koji smo zastupnici izabrani u Hrvatski sabor. Nama je po logici stvari bili mi iz jedne ili iz druge stranke Hrvatska na prvom mjestu. I naš pogled na svijet je kroatocentričan, mi polazimo od sebe, ne polazimo od regiona ili od nečeg drugog ili trećega, polazimo od sebe i gledamo svoje interese. I mi nikome ništa ne praštamo, gledamo što možemo realizirati. I nismo fiksirani na nekoga ili na nešto, mi smo fiksirani na sebe, na svoje interese. A kad neki partneri pogriješe ili rade stvari koje idu na štetu našim interesima, mi to i kažemo. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Mišić, javio se za repliku. Hvala potpredsjedniče. Kolega Kovač, rekli ste da je Ante Ciliga napisao tu knjigu, da je otišao u Rusiju, da otprilike je vjerojatno i bio veliki komunista da vidi kako izgleda komunizam. Razočarao se, naravno, kao i što smo se mi razočarali u Jugoslaviju '90.-tih godina i izašli iz toga ali nažalost sa ratom. I naš narod je htio demokraciju, demokratski je tražio drugu vlast, ali evo doživjeli smo ono što jesmo. Sada vas želim pitati je li ta knjiga prevedena na hrvatski jezik? .../Govornik se ne razumije./... jeste, evo odlično, pa ću je morati pročitati. A nije mi jasno da u ovom društvu pa i među nama ima ljudi koji još uvijek pati za komunizmom i Jugoslavijom, to je meni ono što mi je posebno interesantno da ljudi ovdje žive Jugoslaviju a ne Hrvatsku. Prema tome, njih je muka, i onda govore i Kuba je dobra i u Kubi treba biti naravno demokracija koja nije i znamo kako su živjeli i svi smo vidjeli i čitali, ali evo nažalost imamo još uvijek takva razmišljanja pa postoji i u Hrvatskoj. Hvala. **Petrov, Božo ću kratak. Uvaženi kolega Mišiću, znači ne samo da je on bio u logorima u Sovjetskom savezu, on je bio i u Jasenovcu, Ta knjiga je napisana na hrvatskom jeziku i može se kupiti u hrvatskim knjižarama i svakom tko ima vremena i volje preporučam lektiru te knjige, Ante Ciliga i njegov ispovijest o tome kako je dočekao i njemačke snage u Parizu, kako je završio u NDH i bio u Jasenovcu. Pročitajte, ako imate vremena. Hvala lijepa. Zastupnik Goran Aleksić, javio se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene kolegice i kolege, puno se floskula ovdje izriče danas, a inače smo mi takvi, mi volimo glumiti, ne volimo govoriti istinu, ne volimo se okrenuti prema prošlosti na pravi način, govoriti iskreno, nego samo stalno nešto glumimo, takvi smo jednostavno. Kao prvo, komunizam nikad nigdje nije postajao, to je samo floskula, to je riječ, komunizam je jedno utopističko društvo koje nikad nigdje nije postojalo. Postojale su naravno tzv. komunističke diktature ali uopće nisu bile komunističke nego su bile samo diktature. Da bi nešto bilo komunizam prema nekim teoretskim postavkama potrebno je društvo savršenih ljudi, ljudi koji su savršeni u glavi, koji ne mrze, koji vole sve oko sebe, to je slično kršćanstvu ustvari, kršćanstvo i komunizam nemaju bitnih razlika osim što komunizam ne priznaje Boga, a kršćanstvo kaže da Boga ima, ali to su u biti slične postavke. Međutim, komunistička diktatura je jednaka bilo kojoj diktaturi i ona uništava ljude, naravno. Ako se vratimo na Kubu, naravno da je bila diktatura, zvala se komunistička, ali u stvari nije bila komunistička nego je jednostavno bila diktatura. Je li bila u RH diktatura za vrijeme Jugoslavije? Nije, bio je autoritarni sustav, dakle, nije bila diktatura, jer da je bila diktatura onda ti ljudi ne bi mogli slobodno ići van, ne bi mogli slobodno raditi što žele, mogli su slobodno ići kud god su htjeli, ja sam rođen 65.g. i ja ne sjećam ne sjećam se da sam bio u ičemu sprječavan u svom životu, završio sam osnovnu školu, srednju školu, fakultet, mogao sam ići van, imao sam putovnicu, nikakvih ja zapreka u životu nisam imao, tri puta su me zvali u partiju, nijednom se nisam u partiju upisao za razliku možda od nekih od vas ovdje, ne znam kojih, koji su se možda upisali u tu partiju jer im je to trebalo za napredovanje u poslu. Ja se nisam htio upisati u partiju i nisam razmišljao o napredovanju u poslu na takav način da ću ulaskom u partiju sad napredovati, htio sam napredovati svojim radom. Pa i ovdje u HS ja sam završio, zahvaljujući svom aktivizmu, a ne zahvaljujući tome što sam član nekakve partije, a vi ste svi članovi partije i zahvaljujući partiji ste ovdje, a ne svome radu. Dakle, vi ste tipični izdanci tih tzv. diktatura gdje se moglo napredovati samo sudjelovanjem u nekoj partiji, bez partije vi ne biste bili nitko i ništa. Dakle, radi se o tome da je ovdje puno farse, puno glume, a malo istine. Kuba nije komunistička zemlja, Kuba je bila diktatura. Naravno, ovaj sporazum koji dolazi na dnevni red ću ja podržati jer dobro je da se surađuje sa svima na ovom svijetu, pa tako i s Kubom. Međutim, u svijetu vlada princip jačeg psa, ja neću reći onu tešku izreku koja je malo prosta, nego ću reći jednu izreku koja je relativno prosta, ta izreka kaže "jači pas je taj koji će dobiti više kostiju“. Prema tome, one malobrojne zemlje koje ne sudjeluju u svjetskim kretanjima na način kao što većina sudjeluje, osuđene su na izolaciju, to je bila Sjeverna Koreja, to je Kuba, to su bile zemlje Istočnog Bloka prije, pazite, Jugoslavija nije bila izolirana zato jer se Jugoslavija snašla u toj situaciji, RH zajedno s njom jer su imali nekakvog vladara koji je ipak malo drukčije razmišljao nego ovi drugi diktatori, pa je ta zemlja ipak bila malo, malo slobodnija, ajmo reći, pa i njezini građani, ne može se uspoređivati jedna Češka, Slovačka, Poljska i bivša RH, socijalistička RH jer jednostavno socijalistička RH u bivšoj Jugoslaviji bila je puno slobodnija zemlja, nego što su to bile ove zemlje Istočnog Bloka. Prema tome, govorimo istinu, nemojmo se stidjeti svoje prošlosti, zašto mi bježimo od svoje prošlosti? Imamo jedan spomenik u ovoj istočnoj Njemačkoj gdje su Marx i Engels i nije taj spomenik srušen, nego dolje piše „ispričavamo se, drugi put ćemo bolje“, a mi smo sve srušili, nema prošlosti, mi smo počeli živjeti 90.-te godine, pa kako je to moguće da smo tek 90.-te godine počeli živjeti? A ne znam koliko je vama svima ovdje poznato, ali hrvatska država je od 74.-te godine, dakle, 74.-te godine je RH postala državom, nije 90.-te. 74.-te godine u Ustavu piše da je svaka republika i država, piše u ustavu gospon Kovač, piše. Dakle, svaka republika je u SFRJ 74.-te godine amandmanima postala i državom koja se imala pravo, koja se imala pravo odcijepiti od federalne države i to je RH na temelju ustava SFRJ i napravila 90.-te godine, upravo to što je imala pravo na temelju ustava. Druga je stvar što su tamo neke, što su tamo neke zemlje iz te bivše države našle da to nije u redu, prvo Srbija, naravno, pa su izazvale rat, mogli smo se lijepo rastati, nažalost, nije bilo pameti, ali RH je upravo na temelju ustava SFRJ dobila pravo da se odcijepi i to je ona učinila. Prema tome, nemojmo se lagati, naš prvi predsjednik bio je partizan komunist, uvjereni komunist i ateist, partizan, komunist, ateist, osnivatelj po vama, RH. O čemu mi govorimo? Prestanimo se lagati za sporazum. Hvala.

47.g., znači, ne 74.g. Idemo dalje, u čl. 2. stoji da se hrvatski narod citiram, izražavajući svoju slobodnu volju, a na temelju prava na samoodređenje, uključujući pravo na odcjepljenje ujedinjeni sa drugim narodima itd. ujedinio na temelju, znači, 47.g., bez obzira naravno na OZNA-u, na ove druge stvari, je li,

(SNAGA)** Hvala. Kolega Kovač, hvala vam na ispravci, ja nisam baš neki povjesničar, pa sam bio u zabludi sa 74.-tom, ali evo, vi ste potvrdili samo moje riječi da je hrvatska država odavno, nije od jučer i drago mi je da ste potvrdili moje riječi i volio bi da stvarno prestanemo se razbacivati ovdje floskulama, demagogijom i da počnemo živjeti normalno ko svi drugi ljudi i da se prestanemo stidjeti svoje prošlosti koja je u biti dobra u velikom dijelu i da budemo ponosni na ono što smo bili onda kad smo bili. Nažalost nismo nastavili tu svoju tradiciju, gdje smo mi bili malo veći faktor prije nego sada. Sada smo mi onaj mali pas koji mora slušati velikog psa. I to je žalosno. Hvala. I tako dođosmo ponovno do Jugoslavije, ustaša i partizana preko Kube. Za završnu riječ u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, govoriti će zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Počeli smo o Kubi, završili smo ko zna di, u regionu, kao što kaže gospodin Kovač, a u Europskom parlamentu, ona baš osoba koja zagovarala veliku Srbiju u Europskom parlamentu, Vučić, baš ste u koaliciji s njim u toj istoj nekakvoj stranci, europskoj, pučkoj, pa ne znam, tko zagovara region, a uopće to nije tema. Ovdje nije tema uopće nego je Kuba i odnosi sa Kubom. Ali vi ste sami sebe demantirali, vi ste rekli, da je veći, više uvozimo, nego izvozimo u Kubu i to u ogromnom iznosu, 80% više uvozimo, što znači vi sami sebe u svemu demantirate. E onda ste krenuli na Jugoslaviju, na jugoslavene, pa ako je itko u ovome parlamentu, ovdje, za višestranačje, ja sam i nikakav problem nije bio što sam bio u toj prvoj stranci, tada u HDZ-u. Tada kada vaš premjer nije bio koji je sada predsjednik stranke, on je dvojio 2011. hoće li biti u toj stranci ili će biti možda, bi trebali pitati, ne znam koga Lončara ili ko je sve tada vodio, kada je ušao u diplomaciju, mi danas gospodo pričamo o Kubi, mi danas pričamo o odnosima, kako se Hrvatska treba ponašati, jer donosimo ovaj sporazum, tko će podržati ili ne. Međutim, baš ste vi došli i vratili i govorite o komunizmu, o Jugoslaviji, o tim problemima. Pa gospodo draga, 2/3 su Hrvatske prazne, to je žalosno. U slobodnoj Hrvatskoj. I istina je da je hrvatski vojnik oslobodio Hrvatsku državu, na zajedništvo. Hrvatski vojnik, to je istina, je oslobodio Hrvatsku, a nikako koalicijski partner, koji je pozivao u Glini, Vučić četnik, koji je pozivao srpski narod, da se buni protiv svoga naroda, a ovdje trebamo spomenuti ljude srpske nacionalnosti, koji su bili u postrojbama hrvatskih obrambenih snaga HOS-a, Hrvatske vojske i vi sada se pozivate ovdje, a učinjene su štete ogromne, štete ogromne, dodvorništvom, diplomata, koji su sada na čelu Hrvatske države, štete nemjerljive. Prije svega doveli ste ovdje Vučića koji se je rugao sa hrvatskim narodom, u koaliciji ste sa čovjekom kada je dan Oluje, u Kininu, on slavi u Bačkoj Palanki, to je region. To vi zastupate. Dozvolili ste da prođe jurdikcija, pravna jurdikcija, na cijelim područjem Srbije, dobili mali HAG, nitko se ne protivi, da branitelji budu na strelištu četnici u Beogradu, da ih uključivanju. Ne rješavaju se pitanja ratnih zločina, to je region, a u Europskoj pučkoj stranci, zajedno niste bili protiv, niste digli glas kada je Vučićeva stranka, Vučića, četnika, ovaj ili onaj, koji je huškao narod jadni srpski i ovo napravio. I dodvorništvo i sloganstvo većima nije …/Govornik se ne razumije./… zastupam samo hrvatske interese, e interese moga naroda odakle me bira samo to, nikako ni ruske ni američke. Jer da ste vi imali diplomacije, danas bi imali borbene zrakoplove, a nemamo ih i hrvatsku vojsku ste onesposobili sa svojim lošim diplomatskim gđa. tajnice ponašanjem, tj. očito lošom diplomacijom i to su problemi. same Kube, ja poštujem višestranačje, međutim, tko je vršio teror nad Kubom, tko je eksploatirao Kubu, tko je počeo sve ratove u okružju? Tko je počeo to? Jel to hrvatski narod počeo? Jel svoje carstvo stvorio hrvatski narod nad kolonijama kao što su stvorile druge države koje sada predvode od Macrona, Junckera, tih Merkelice, tko je stvarao carstvo? I danas vi na tome, di se vraćate na Jugoslaviju, spominjete Jugoslaviju, jednostavno bezveze, to je toliko glupo spominjati, mi govorimo o problemima sadašnjice, da u Kubi imamo dovoljno liječnika, u Hrvatskoj nemamo. Ma koliko vi govorili da je loša, da je zdravstvo bolje organizirano, školsko bolje organiziran, da mi danas imamo 2/3 Hrvatske prazne, to su problemi slobodne samostalne RH, koja je trebala biti slobodna i samostalna, ali zbog dodvorništva, naših političkih čelnika, jel vi znate to svi ovdje, da su na čelu države, naši diplomati najjači, predsjednik Sabora, predsjednik države, predsjednik Vlade, nikada gore odnose nismo imali, sa svim državama i u okružju i okolo. Znači dosta dodvorništva, dosta poltronstva, nego borimo se za hrvatske interese, ne ni ruske, ni američke, nego isključivo Hrvatske, hvala Završnu riječ dati će i zastupnik Bunjac, u ime Kluba zastupnika Živog zida. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Zanimljivo je slušati kako se protiv komunizma, najviše bori stranka, krcata bivšim komunistima, stranka krcata ateistima, koji su '90. g. koji su preko preokrenuli kapute i postali najveći vjernici i ne znam Amerikanci, a nisu bili u stanju provesti čak niti ilustraciju sve do dana današnjega. Tako da ne bih na to dalje trošio vrijeme, ali mi je žao što gospoda iz HDZ-a podržavaju američki sustav koji nazivaju pravedan. A ja bih vam volio, ja bi volio gospodine Kovač, Stier i ostali, da ste američki recimo osiguranik u njihovom zdravstvenom sustavu, pa da se slučajno razbolite, to govorim samo figurativno, naravno da vam želim svako dobro, pa da vidite koliko biste novaca morali potrošiti za neku banalnu bolest, za običnu gripu biste morali dati ne znam 5-7 tisuća dolara ili ne znam koliko za popravak zuba. Ne daj Bože da imate neku tešku bolest, prodali biste sve što imate, dignuli krediti još onda bi bilo dosta. takav sustav vi nažalost želite uvesti u Hrvatskoj, to je ono, ono što je bitno jer se vi nadate naivno da ćete vi biti u onih 2% lažne elite koja se može priuštiti liječenje i koja si može priuštiti sve blagodati američkoga kapitalizma, ali nećete jer ništa u ovom životu nije zadano, ništa nije vječno i ovoga jednostavno svaki život, svaka generacija ima svojih uspona i padova. Prema tome ovoga bilo bi bolje da imate izraženiju socijalnu crtu na koncu konca Hrvatska je po točki 1. Ustava socijalna država, da se više založite za javno dostupno zdravstvo, za besplatno zdravstvo, za veća ulaganja u obrazovanje, da riješite pitanje obroka gladne školske djece, da riješite pitanje prijevoza učenika, da riješite pitanje dovoljnog broja stipendija, da riješite pitanje nenamjenskog trošenja novca na sveučilištima gdje se ogromni novci daju za stvari koje nisu namjenske, gdje si isplaćuju nekakvi profesori bonuse pa imaju plaće i preko 40.000 kuna neto, a s druge strane studenti moraju plaćati upisnine u semestre, ne mogu se dobiti stipendije, ljudi, studenti se bore, roditelji rukama i nogama da dobiju tih 700 kuna državnih stipendija, pa ih ne dobiju, nema dovoljno mjesta u domovima, studenti su prisiljeni raditi ili su prisiljeni čak odustajati od fakulteta, studentske nagrade ne postoje, da se godišnje ne znam 2, 3 nekakve nagrade rektorove po 1.000, 2.000 kuna i to se naziva nagradama, a vani se 5% sredstava koji se izdvajaju za sveučilište moraju preusmjeriti za studentske nagrade itd. Prema tome to su oni stvarni problemi o kojima bi vi trebali razmišljati, ali vi jednostavno razmišljate isključivo na način dakle bankarsko korporativnog sektora, da, gdje se sve mora podrediti profitu, gdje se sve mora ovoga ljude strašiti nekakvim lažnim ideologijama koje u biti više, više ne postoje jednostavno ne razmišljate da na taj način činite ogromnu štetu ne samo slobodnim narodima svijeta nego što je najgore od svega i svomu vlastitomu narodu. I mi bismo doista trebali razmišljati kako je moguće da danas 2% svjetskoga pučanstva drži u rukama 70% svjetskoga bogatstva, kako je moguće da danas na svijetu imamo toliko oružja da možemo 10 puta uništiti planetu zemlju, a i dalje se zalažemo za vojna rješenja i dalje se zalažemo za vojnu proizvodnju i dalje podržavamo ovoga agresiju na zemlje koje ni na koji način ne ugrožavaju svjetski mir i međunarodni poredak. Prema tome ovaj ugovor je super, tu se mogu složiti s vama da je on korak naprijed, ali ovoga općenito treba napustiti, napustiti politiku koju ste vi uveli u Hrvatsku, a to je dakle politika jednostavno stvaranja umjetnih podjela, stvaranja društva u kojemu su nam drugi ljudi neprijatelji i stvaranja društva u kojemu ja mogu biti sretan i zadovoljan samo na način da nekoga drugoga sebi …/nerazumljivo/… Hvala lijepo. Za završnu riječ u ime Kluba zastupnika HDZ-a dat će zastupnik Miro Kovač. Hvala lijepo uvaženi gospodine predsjedatelju, evo još jedan put ću reć da mi je drago da smo imali jednu, jednu ipak kvalitetnu raspravu kada je riječ o ovome Sporazumu između EU i i Kube, čuli smo je li i od kolege Aleksića neka njegova razmišljanja ovaj o Jugoslaviji i komunističkom sustavu, ali nije tu ništa loše mi razgovaramo jel tako, nije sad bila neka vrsta intelektualne akrobatike, što fali tome, ne fali ništa, ali kada već govorimo o tim podjelama kolega Bunjac mi pokušavamo jednom pametnom politikom smanjivati tenziju u hrvatskom društvu, imati razumijevanja za neke procese koji možda nisu prikladnom probavljeni u našemu društvu, to ne znači da mi stvaramo podjele, to ne znači da se mi vraćamo prošlosti. Neke stvari treba procesuirati, o njima treba razgovarati i sigurno da imamo dosta još prostora u Hrvatskoj kada je riječ o uređivanju kulture sjećanja. to je vrlo važno i ovaj uvjeren sam da ćemo na tom planu postupno postizati kvalitetniji dijalog i odnos u našoj političkoj zajednici. Gospodin i kolega Bulj je govorio o regionu, region to je ovako je li kolokvijalno, to je jedan način razmišljanja koji je sve manje prisutan na svu sreću jer nije prirodan. Čovjek uvijek polazi od sebe kao u privatnom životu, pa tako je li i kao politička zajednica, reći ću još jedanput znači mi smo država koja se zove Republika Hrvatska koja ima svoje interese, svoje potrebe, svoje obveze i mi sukladno tome se postavljamo i razvijamo strategije, znači da naš pogled na svijet po logici stvari koji je autocentričan, ako možemo negdje pomoći onda ćemo i pomoći. Tako i sada kada govorimo o Kubi meni je drago da je jedna stranka poput Živog zida koja je za izlazak RH iz EU, da ona priznaje da je ovo jedan dobar instrument suradnje sa jednom trećom državom u slučaju sa Kubom. Znači da ima dobrih stvari i meni je drago da mi ovdje na taj način postižemo konsenzus. Kad govorimo o zdravstvenom sustavu kolega Bunjac točno je da Amerikanci na tom planu imaju totalno različitu tradiciju i praksu i mnogi Amerikaci, vi to jako dobro znate se sa velikim divljenjem odnose ili govore o europskim zemljama kad je riječ o socijalnom sustavu, zdravstvenom sustavu, oni nam zavide zbog toga, da sad to malo paušaliziram. U Hrvatskoj je to na visokoj razini kad to usporedimo sa SAD-om, pa i u drugim zemljama Europske unije, i na to smo .../Govornik se ne razumije./... hrvatski način života ili ako ćemo ga šire europski način života, koji se razlikuje u tom segmentu od američkog načina života. Ali ponavljam, mi smo jedni i drugi zajedno u tom taboru koji se zove politički zapad, razlikujemo se u nekim stvarima, pa i kad je riječ o politici prema Kubi, ali ovo je jedan dobar instrument suradnje i meni je drago da smo ovom raspravom, ovim načinom iskazivanja mišljenja malo pokazali i uvaženoj državnoj tajnici i suradniku da ima u Saboru ponekad i lijepih epizoda razgovora i razmjena mišljenja. Još jednom zahvaljujem i drago mi je da smo postigli konsenzus, da je Klub zastupnika HDZ-a dao poticaj takvoj jednoj pozitivnoj raspravi. Hvala lijepo. S ovim zaključujem raspravu ako nemate ništa protiv. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Nastavak zasjedanja je sutra u 09,30 sati ujutro, prva točka dnevnoga reda bit će Izvješće o radu Nacionalnoga vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 27. listopada 2017. godine do 15. srpnja 2018. godine. Podnositelj je Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. Hvala.